nezavisnih zastupnika kolega

kolega Lenart, izvolite.

Ovime smo došli do kraja slobodnih rasprava, pa prelazimo sada na dnevni red, prva točka ima A i B: a) Prijedlog odluke o razriješenu predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje a) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 8. Zakona o osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. I molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovana Branka Ramljak državna tajnica u Ministarstvu znanosti obrazovanja, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče uvažene zastupnice i zastupnici. Člankom 8. stavkom 2 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, propisano je da se predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenuju na vrijeme od 4 g. Stavkom 3 tog istog članka zakona, propisano je da predsjednika i 7 članova Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Hrvatski sabor. I to predsjednika i 2 člana na prijedlog vlade RH, jednog člana na prijedlog rektorskog zbora, jednog člana na prijedlog vijeća, veleučilišta i visokih škola, jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća nadležnog za znanosti, jednog člana Nacionalnog vijeća nadležnog za visoko obrazovanje. Te jednog člana iz reda studenata, na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora. Nadalje, stavkom 4 istog članak zakona, je propisano da Agencija imenuje i razrješuje jednog člana Upravnog vijeća iz redova svojih zaposlenika. Sabor RH na sjednici održanoj 26. listopada 2012. g. donio je odluku o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća, Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Tada imenovanom predsjedniku i članovima Upravnog vijeća istekao je mandat 26. listopada 2016. g. te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo prijedlog odluke o razriješenu predsjednika i članova Upravnog vijeća, te prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a koje je Vlada RH, dana 6. travnja, uputila u saborsku proceduru, koja nije još bila dovršena. S obzirom na protok vremena, Ministarstvo je vladi ponovno uputilo prijedlog odluke. Na sjednici Vlade RH, održanog dana 28. veljače 2019. g. vlada je utvrdila i Hrvatskom saboru uputila na donošenje prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i članova upravnog vijeća agencije, te prijedlog odluke o imenovanju nove predsjednice i članova upravnog vijeća. Podsjetila bi da se s tom odlukom predlaže razrješenje predsjednika profesora Mile Đelalije i sljedećih članova Upravnog vijeća, profesorice Aleksandre Deluka Tibljaš, profesora Damira Markulaka, profesorice Ljiljane Pinter, profesorice Slavice Ćosović Bajić, profesora Damira Ježeka, doktora Slavka Pericu i iz reda studenata kolegicu Andrea Mešanović. U sljedećem sazivu tog Upravnog vijeća, prijedlog je da se za predsjednicu Upravnog vijeća imenuje profesorica Dijana Vican, a za članove Upravnog vijeća, na prijedlog Vlade RH, profesor Drago Šubarić, profesor Krešimir Rotim. Na prijedlog rektorskog zbora profesor Branko Matulić, na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola profesor Vlatko Cvrtila. Na prijedlog Nacionalnog vijeća nadležnog za znanost profesorica Gordana Rusak, na prijedlog Nacionalnog vijeća nadležnog za visoko obrazovanje profesor Marko Petrak i na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora iz redova studenata Nediljko Jerković. Imamo jednu repliku, molim? Kolega Zekanović, vi imate repliku, ne znam, nisam vas shvatio. Ali, niste, kada ste se digli?

s obzirom da se radi o Dijani Vican, a sami znate kako je ona završila sa mjesta posebnog stručnog povjerenstva za provedbu i strategije i djelovanja na području znanosti i obrazovanja. Znači ona se itekako trsila i trudila da makne Dijanu Vican s tog mjesta, a onda ovdje, evo ga malo se pravi jedan ustupak HDZ-u kao koalicijsku partneru, pa ipak da Dijana Vican dobije jednu utješnu nagradu. A utješna nagrada je ovo mjesto. Meni je drago da će gđa. Vican biti na ovom mjestu, međutim, moram reći, da je zapravo ovo sve skupa smiješno, a na njezinom mjestu ne bi davao ipak kredibilitet niti vašem ministarstvu, niti ministrici Divjak, niti Andreju Plenkoviću, jer onako kako se podnio Andrej Plenković prema njoj, naš predsjednik Vlade i ministrica Divjak, nije zaslužilo da bude danas na čelu ovog povjerenstva iako smatram da se radi o vrhunskom stručnjaku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Želite li odgovor? Ne. Onda smo gotovi s replikama, pardon, onda imamo kolegu Lovrinovića, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pažljivo sam slušao vaše izlaganje gđa. državna tajnice, rečeno je da je 2012. znači izabrani članovi Upravnog vijeća, 2016. je je istekao mandat i od 2016. do danas nije znači formirano novo Upravno vijeće sa predsjednikom i ostalo. Što to govori? To govori da znanost i visoko obrazovanje, nisu u interesu ove Vlade i ove, znači trgovačke koalicije, ona čeka 2-2,5 godine, kao što prije malo kolega reče, gleda koga će ubaciti, tko je podoban, tko nije podoban, a trpi znanosti i visoko obrazovanje. Pored toga, znači ne čeka samo to na dnevnom redu, vidite, od 2017. godine ovom Saboru nije podnesen izvještaj ni o radu HNB-a. zašto g. predsjedniče Sabora izbjegavate uporno staviti tu točku na dnevni red, **Jandroković, Gordan (HDZ)** Isteklo je vrijeme, objasnio sam vam već više puta zašto nije ta točka na dnevnom redu, jer ste podnijeli zahtjev koji nije u skladu s Poslovnikom, pa ne moramo ponavljati svaki put na početku sjednice. Želite li odgovor? Ne želite. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora za obrazovanje i znanost i kulturu uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite. Hvala g. predsjedniče, gđo. državna tajnice, kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje i pod b)Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednice i članova upravnog vijeća AZVO. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, poznata kratica AZVO je kao agencija za osiguravanje kvalitete za visoko obrazovanju i znanosti, osnovana po uzoru na prakse zemalja EU. Ostvarivanjem punopravnog članstva u krovnoj europskoj Udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, European Association for Quality Assurance in Higher Education odnosno ENQA, te uvrštavanje u europski Registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, potvrđena je 2011. vjerodostojnost AZVO-a, kao europske agencije ovlaštene za provođenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u čitavom europskom prostoru visokog obrazovanja. Ovo što sam govorio, znači što zvuči možda malo apstraktno, osiguravanja kvalitete, zapravo znači da je AZVO ona agencija koja provodi postupak akreditacije, odnosno davanje dopusnice za pokretanje novih studijskih programa u RH, pokretanje novih studija, visokih škola, sveučilišta, itd. radi se o agenciji koja je izuzetno značajna i koja u tom stručnom pogledu obavlja taj posao, koji je za budućnost Hrvatske, naše mladeži, naše djece, i novih generacija, izuzetno bitan i zbog toga je ova agencija važna i zato je, mislim dobro da što više se raspravlja o njoj i njezinoj ulozi u RH i društvu općenito. Dakle, AZVO je samostalno i neovisno obavlja poslove u djelokrugu i nadležnosti utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, to je temeljni zakon koji regulira područje znanosti i visokog obrazovanja te Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. U tom smislu AZVO ima onu ulogu koju su nekad imala sveučilišta u smislu stručnog priznavanja kvalifikacija, znači, ako je netko ostvario diplomu van RH, a želi raditi u RH, također mora proći postupak priznavanja koji je pod ingerencijom agencije, znači jedna vrlo, vrlo bitna institucija RH. Odredbom čl. 8. st. 1. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, utvrđeno je da AZVO-om upravlja upravno vijeće koje ima predsjednika i 8 članova. Njih imenuje i razrješuje HS i to predsjednika i 2 člana na prijedlog Vlade RH, a po jednog člana na prijedlog rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, kao i jednog člana iz reda studenata na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora. AZVO imenuje i razrješuje jednog člana upravnog vijeća iz reda svojih zaposlenika u smislu odredbe čl. 8. st. 4 citiranoga zakona. Predsjednik i članovi upravnoga vijeća imenuje se na vrijeme od 4 godine. Budući da je predsjedniku i članovima upravnog vijeća AZVO-a istekao mandat, Vlada RH na sjednici održanoj 28. veljače 2019. utvrdila prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članovima upravnog vijeća, te je Vlada također utvrdila prijedlog, znači, novog predsjednika i dva člana koja predlaže Vlada, a i također proslijedila popis onih članova koje su predložile nadležne institucije. ova točka trebala biti raspravljena i prošli tjedan izglasana, ali nažalost zbog egzibicionizma nekih saborskih zastupnika i nekih političkih stranaka, tek danas raspravljamo o ovoj važnoj temi, ali dobro, što je, tu Rekao bih samo par riječi vezano uz kandidatkinju za predsjednicu upravnog vijeća, koja je spomenuta i ovdje u raspravi. Dakle, Dijana Vican diplomirala je jednopredmetni studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1984. Na istoj ustanovi završila je 1991. poslijediplomski znanstveni studij iz andragogije i stekla stupanj magistra znanosti, a 2000. stupanj doktorice znanosti u polju odgojnih znanosti. Na radno mjesto asistentice na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, tada dio Sveučilišta u Splitu, danas je to Sveučilište u Zadru, zaposlena je još 1987. godine. Na istoj ustanovi ostvarila je znanstvena nastava napredovanje. Danas je znanstvena savjetnica, najviše zvanje, i redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opće pedagogije. Znanstveno stručni nastavni rad realizirala je u nekoliko pedagogijskih disciplina. Općoj sustavnoj interkulturalnoj pedagogiji, obrazovnim politikama, andragogiji, poduzetničkom obrazovanju, inkluzivnom obrazovanju te obrazovanju nastavnika, mislim, što je jedna od itekako važnih tema, pogotovo u kontekstu reforme obrazovanja o kojoj se ovdje dosta govori i nečemu na čemu apsolutno država treba još više poraditi nego što je radila do sada. nastavni rad uključena je otpočetka zaposlenja na studiju pedagogije te drugim studijskim programima. Doprinosila je stalnom inoviranju studijskog programa pedagogije na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a također i razvoju doktorskog studija pedagogije. Znanstveni rad Dijana Vican ostvarivala je prema zakonskim zahtjevima znanstvene djelatnosti, to objavljivanjem znanstvenih radova, prijavljivanjem i vođenjem znanstvenih projekata, sudjelovanjem u zajedničkim znanstvenim projektima u zemlji i inozemstvu, programskim i organizacijskim odborima znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu, članstvima u uredništvima znanstvenih časopisa iz područja pedagogije, recenzentskim poslovima te razvitkom mladoga znanstvenog kadra. Također se znanstveno i stručno usavršavala u zemlji i inozemstvu, a ovim putem bih samo spomenuo SAD, Finsku, Škotsku, Sloveniju, Dansku i Njemačku, a i druge zemlje. Obnašala je niz funkcija na sveučilištu izvan sveučilišta te je bila članica niza radne skupine, povjerenstava na nacionalnoj razini. Posebno bih tu i spomenuo one koji su bili vezani uz pregovore ulasku Hrvatske u EU u ovom području obrazovanja. Naravno dalo je poseban doprinos svojim sudjelovanjem u osnivanju Sveučilišta u Zadru, kao prvog pintegriranog sveučilišta u Hrvatskoj i njegovom razvitku do danas akademska zajednica u RH treba biti izuzetno zahvalna na toj važnoj ulozi koju je odigrala u tom segmentu, ovog 1. listopada 2018. predsjednika rektorskog zbora RH. Dakle, Dakle, mislim da imamo jako dobre kandidate, pogotovo kandidatkinju za predsjednicu upravnog vijeća i vjerujem da je to jedna stvar oko koje možemo postići konsenzus u ovom Saboru što nažalost nije čest slučaj ali misli da do ovdje doista u kompetenciji je i ugled kandidata, nitko ne može ni na koji način posumnjati, dapače. Tako da mislim da bismo doista trebali se, mislim da Na kraju što se tiče same agencije napomenuo bih da je tu nekada u prošlosti bilo dosta primjedaba oko toga, oko broja studentskih programa koji se otvaraju, da li one prate tržište rada, osiguravaju li kvalitetu na adekvatan način, dodjeljuju se akreditacije onima kojima trebaju ili onima koje ne trebaju itd.. Meni je međutim drago i to bih svakako ovdje naglasio da su se kriteriji svakako dosta digli zadnjih nekoliko godina i da je u tom smislu AZVO dao svoj doprinos podizanju kvalitete znanosti i visokog obrazovanja u RH. Na tragu toga također bih istaknuo jednu stvar koja je izuzetno bitna u ovom kontekstu. Dakle mi danas imamo situaciju da agencija provodi stručni postupak akreditacije. Znači imamo povjerenstvo koje dolazi na neko visoko učilište, procjenjuje sa stručne perspektive da li je taj program koji se želi akreditirati, koji želi dobiti dopisnicu zadovoljava li kriterije kvalitete, ima li dovoljan broj nastavnika, kakav je odnos prema studentima itd.. U tom povjerenstvu uvijek mora biti netko inozemni član što je mislim jako važno jer znamo da smo mala akademska zajednica gdje htjeli ne htjeli su svi na neki način povezani i jako dobro je za cjelokupnu proceduru da uvijek imate nekoga izvana tko može dati jedan ipak nepristraniji i objektivan sud o novim studentskim programima koji se pokreću. Međutim, kada se provede cijeli taj postupak koji provodi povjerenstvo i onda na kraju krajeva akreditacijski savjet, mi imamo situaciju da zapravo agencija nakon što je sve provela, nije ta koja donosi finalnu odluku, finalno rješenje, nego tu odluku donosi ministar. I mi smo imali već situacije i neke postupke pred upravnim sudom gdje se upravo tu postavilo pitanje kakva je uloga jednog, kakva je uloga drugog. I u tom smislu znam da se radi o zakonodavnim reformama cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, to uključuje osiguranje kvalitete i mislim da bi se na tragu toga taj dualizam na neki način trebao riješiti. Znači jedan prijedlog je bio da možda sama agencija donosi rješenje o akreditaciji, to je jedna mogućnost, postoje druge mogućnosti ali je to svakako nešto oko čega bi se trebalo razmisliti i o čemu bi trebalo još možda malo i raspraviti, vidjeti može li se taj se taj dualitet na neki način bolje regulirati da ne bi dolazilo do nekih nedoumica koje su se pojavljivale u praksi. Evo, ukratko, drago mi je da je ova točka došla na dnevni red, drago mi je da o njoj raspravljamo. Nadam se da će rasprava biti argumentirana, da neće biti politikanstva i korištenja ovakve ozbiljne teme za skupljanje jeftinih političkih bodova mada su neki zastupnici već nažalost krenuli na tom tragu ali dobro to je njihov izbor, o tome će glasaći odlučiti na idućim izborima. I u tom smislu klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Pred nama se nalazi Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje te prijedlog odluke o imenovanju nove predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. je ovo formalno, pravno u redu. Hrvatski sabor mora imenovati na prijedlog Vlade predsjednika, odnosno predsjednicu i članove Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko i to na način kako je propisano zakonom. I potpuno je jasno da su se ovdje poštivali kriteriji a to je da predsjednika i dva člana predlaže Vlada RH, po jednog člana rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih učilišta, Nacionalno vijeće za znanost, nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, predstavnici Hrvatskog studentskog zbora i posljednji član kojeg ne imenuje Sabor RH a nisu predlagatelji ni ovi predlagatelji koje sam istaknula, to je jedan član u upravnom vijeću kojega predlaže i bira sama Agencija. Međutim, ono gdje se poprilično odstupilo jesu rokovi. Postavlja se logično pitanje zbog čega je Vladi RH a onda i ostalim predlagateljima, iako pretpostavljam da je problem u Vladi RH a onda posredno i Saboru RH trebalo čak 2,5 godine da ispuni svoju zakonsku dužnost. Ako uzmemo u obzir da je mandat predsjedniku i članovima upravnog vijeća istekao 26. studenog 2016. godine jer su imenovani 2021. godine. Ovakav pristup pokazuje u najmanju ruku rečeno ne brigu i neodgovornost prema sustavu u ovom slučaju znanosti i visokog obrazovanja i vrlo jasnu činjenicu da na žalost ovoj Vladi iz ovih ili onih razloga u kojima možemo sada i raspravljati sustav znanosti i visokog obrazovanja nije visoko na listi prioriteta. Jer da jest ne bi dovodila u situaciju ni starog predsjednika i stare članove upravnog vijeća da zapravo obitavaju i budu na čelu tako jedne važne agencije čak 2,5 godine bez stvarnog saborskog legitimiteta. u što ne bih ulazila u ovom trenutku su imena koja su predložena. Ne bih ulazila iz razloga što ovdje se može raspravljati i o pojedinim političkim pripadnostima pojedinih članova, pojedinim strankama odnosno predloženih članova, može se raspravljati o tome jesu li oni dovoljno kompetentni, nisu, postoje li u RH ljudi koji su sposobniji od njih preuzeti odgovornost, ovakvu važnu odgovornost, ja mislim da čak bez obzira ako stavimo na stranu stranačku pripadnost jer vidimo da se tu radilo i o nekim političkim trgovinama jer nisu slučajno neki članovi odnosno članice predloženi baš iz jednog kluba, konkretno kluba Milana Bandića, ne od toga kluba, od jedne druge institucije, znači ovdje zaista ništa nije slučajno ali to je odgovornost Vlade RH da stane iza ovih ljudi. ono u što sam uvjerena, da ukoliko Hrvatski sabor izglasa povjerenje Predsjednici i članovima upravnog vijeća, u jedno sam sigurna da im neće biti lako. Neće im biti lako zbog toga što će i ova agencija biti jedan poligon nad kojim će se lomiti razne političke trgovine, političke smicalice, nesuglasice unutar vladajuće koalicije i potpuno nejasni koncept razvija sustava odgoja i obrazovanja u RH jer smo odavno odstupili od strateškog dokumenta za razvoj obrazovanja a to je strategija koja je donesena u ovom Hrvatskom saboru. Zašto to govorim? Zato što u trenutku dok Hrvatskom saboru predlažemo ime nove predsjednice i novih članica i članova upravnog vijeća, Ministarstvo znanosti i obrazovanja šalje u proceduru konkretno, u javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, procjenu učinaka propisa za novi zakon o novoj agenciji koja bi se trebala ne samo zvati drugačije nego imati i potpuno vjerojatno drugačiji djelokrug svog rada o čemu mi u ovom trenutku ne znamo ništa. I obrasca procjene učinaka propisa, nije jasno zbog čega mi danas imenujemo novo upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje kada ministarstvo planira osnovati novu agenciju ili preimenovati staru ali bojim se da se neće raditi samo o preimenovanju i na savjetovanju je zakon odnosno procjena učinaka propisa o zakonu agencije za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju o čijem sadržaju ne znamo ponavljam ništa, jedino što znamo iz obrasca koji je na javnom savjetovanju o procjeni učinaka je da ova izmjena i ovaj potez nije uzrokom odnosno reformnih procesa Vlade jer to je tamo jedna od stavki, da li je to u skladu sa nekim reformskim procesima procesima Vlade RH, znači nekim strateškim odlukama Vlade RH, odgovor koji jasno stoji tamo u obrascu je ne. Pa ljudi moji, o čemu mi to govorimo, tko upravlja i vlada sustavom obrazovanja u RH, postoji li suglasnost o tome unutar vladajuće koalicije, zna li najveća stranka unutar Koalicije a to je HDZ, što radi ministarstvo kojemu je na čelu nestranačka ministrica iz kvote HNS-a i što se zapravo u ove 2 g. događa u RH. Ne zna ljevica što radi desnica, pri tom ne mislim na ljevicu u Saboru nego mislim na odnose unutar vladajuće koalicije za koje odgovorno, jasno procjenjujem i tvrdim da su nezdravi, da su uvjetovani nekim drugim interesima koji nemaju veze sa općim, javnim interesom, da nemaju veze sa strateškim dokumentima donesenim u Hrvatskom saboru i da će biti pogubni, ne pogubni u smislu da će uništit sustav odgoja i obrazovanja u RH ali zasigurno će ga unazaditi, to sam morala spomenuti. Dakle mene čak ne brinu ovi ljudi toliko, sad smo došli i do toga da zapravo sjena ovakvog neodgovornog pristupa donošenja određenih odluka iz Ministarstva znanosti i obrazovanja gdje ne znamo zapravo čime su uvjetovane te odluke jer strategijom nisu, tko donosi te odluke, jel se ministrica ustane jedno ujutro pa odluči evo, sad ćemo raditi to i to, tko ju savjetuje i kakva je to zapravo politika. Ono što također želim naglasiti je da su a vezano je uz ovu temu, to je pristup prema općenito pristup Vlade RH prema ne samo imenovanju ovog upravnog vijeća gdje kažem da dolazi pred Hrvatski sabor ovaj prijedlog za 2,5 g. zakašnjenja, želim tu ukazati i na 2 jako važne činjenice i apelirati na predsjednika Hrvatskog sabora ali i na Vladu RH da nam omoguće da radimo svoj posao i da omoguće sustavu obrazovanja da ima sve predispozicije i sva ključna tijela koja funkcioniraju na način na koji trebaju funkcionirati da bi se Ustav onako kako je osmišljen bio, zaokruži. Ja ću samo podsjetiti da mi još uvijek nakon čini mi se, 2 g. nemamo imenovano novi sastav Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Tamo je također jednom dobrom djelu članova istekao mandat međutim iz nekih razloga, pretpostavljam da su razlozi nemogućnost dogovora između HNS-a i HDZ-a, mi još uvijek nekako kompletirano, strukturirano tijelo koje je iznimno važno i u ovom segmentu i za rad i Agencije za znanost i visoko obrazovanje a to je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. da od početka 2017. g. znači, dvije godine, nešto više od dvije godine RH nema Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje odnosno ima krnje, bez predsjednice i bez dovoljno članova da bi imali kvorum da bi donosili odluke. Kome je u interesu da nemamo odnosno da ne funkcionira krovno strateško i stručno tijelo koje treba pratiti kvalitetu pretercionalnog obrazovanja i brinuti o razvoju nacionalnih dokumenata, kome je to u interesu? Vladi i ministarstvu da mogu radit što hoće, da mogu umjesto kurikularne reforme provoditi nekakve pokuse nad djecom zvane Škola za život jer upravo ovo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje treba biti stručno, savjetodavno i strateško odnosno bilo je, tako je zamišljeno, tako piše u zakonu kojeg je donio HS, pratiti kvalitetu obrazovanja i davati itekako svoja mišljenja o ključnim nacionalnim kurikulumima, vidimo što se događa, nešto ide naprijed, ja to ne zovem cjelovitom kurikularnom reformom jer ona to nije, nekakve intervencije u sustavu obrazovanja se događaju, ali je namjerno eliminirano odnosno onemogućeno u svom radu ovo krovno nacionalno tijelo. I treća agencija koja je osakaćena, a prijeti joj smrt je Agencija za strukovno obrazovanje. Znači, tu agenciju prije mjesec i pol dana je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a onda i Vlada RH dovela u situaciju da nema ravnatelja odnosno ravnateljicu jer joj je istekao mandat, ali da nema ni upravno vijeće koje treba birati novog ravnatelja ili ravnateljicu. Znači, agenciju o kojoj ovisi jedno 80% fondova odnosno novaca iz fondova EU, smo doveli na aparate, na kruh i vodu i onda smo brzopotezno imenovali odnosno ne mi, nego Vlada RH jer ti članovi nisu morali proći filter HS kao što to moraju ovi članovi upravnog vijeća, onda se ministrica mudro dosjetila da će osobu iz svog kabineta, članicu HNS-a postaviti na čelo upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih valjda da bi ju mogla bezbolnije i lakše ugasiti, što će se vrlo brzo učiniti jer evo vidimo na javnom savjetovanju od prije mjesec dana, nepunih mjesec dana je i procjena učinaka propisa o osnivanju nove, Zakon o agenciji za odgoj, opće i strukovno obrazovanje. Znači, Agencija za strukovno obrazovanje…/Govornik se ne razumije/…međutim, to smo mogli očekivati jer u onom strateškom dokumentu Vlade, o racionalizaciji agencija, instituta, oni su se od svih agencija koje postoje, od svih instituta koje postoje, odlučiti zapravo ugasiti odnosno uništiti baš onu za koju Vlada RH i ministrica kaže da će biti ključni segment ulaganja u RH u nadolazećem periodu, a to je strukovno obrazovanje jer ako igdje imamo problema i ako igdje odstupamo u indeksima uspješnosti u kompariranju sa ostalim europskim zemljama, onda je to zasigurno sustav strukovnog obrazovanja. Meni je žao što smo se do ovog doveli, meni je žao što nas je Vlada do ovoga dovela, jedino što na kraju mogu reći je, saberite se, stavite, ali stvarno, ne samo taksativno i na riječima, sustav obrazovanja, znanosti u prioritete, imenujte tijela odnosno osigurajte da sva krovna tijela, sve krovne agencije koje su iznimno bitne za funkcioniranje sustava odgoja i obrazovanja funkcioniraju, nemojte ih sakatiti na ovakav način da onemogućavate njihovo njihovo funkcioniranje kroz odugovlačenje postupaka imenovanja članova potrebnih za odlučivanje i ovim ljudima koji će vjerojatno biti izabrana želim puno sreće jer će im ta sreća trebati i želim ih da se podsjete na to, možda sam utopist, možda vjerujem u nemoguće, možda očekujem previše, al pozivajući se na struku i vjerujući u stručnost ovih ljudi, pozivam ih, bez obzira na stranačke boje, da pročitaju strategiju obrazovanja znanosti i tehnologije, da ne dozvole da se u RH provodi paralelna obrazovna politika i da inzistiraju na provođenju zakona i provođenju strateških dokumenata koji je donio HS, koji su samim time postali službena politika RH. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom u ime klubova. U ime Kluba zastupnika GLAS, HSU kolegica Vesna Pusić, izvolite kolegice Pusić. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Gđo. državna tajnice, kolegice i kolege, dokument koji je pred nama i sam prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova upravnog vijeća agencije za znanost i visoko obrazovanje doživjela sam i doživjeli smo sa potpunom nevjericom. Ja ne mogu vjerovat da nam je to poslano i govorit ću samo o ljudima jer mislim da je to ovdje ključno. U prvom redu govorit ću o prijedlogu za predsjednicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Da li je moguće da netko tko je zbog opće pobune, nije bio dovoljno dobar da bude na čelu tijela koje provodi i u praksi artikulira kurikularnu reformu i to ne napamet, nego zato što je neke temeljne odrednice ili temeljne ciljeve te reforme pokušao preformulirati da budu njihova vlastita suprotnost kad se provode u praksi, dakle, falsificirati ono što je tvrdio da provodi. I budući da je kolegica Vican na čelu tog tijela, višestruko pokušala čisto politički da se ne bi zavaravali jer ovo je apsolutno političko pitanje ovdje, nema to nikakve veze sa znanošću, čisto politički pokušala naprosto neke progresivne ideje iz kurikularne reforme preformulirati u reakcionarne i na taj ih staviti u provedbu u škole. To je izazvalo takvu pobunu, uključujući i same ministrice da na kraju je premijer preuzeo tu funkciju i stavio se na čelo tog tijela upravo zato da bi se izbjegla cijela neugodnosti i problemi sa falsificiranjem onog što se reklo da se provodi, dakle kurikularne reforme za koju ste rekli da se provodi, krenula se falsificirat, da bi se taj falsifikat spriječio i na neki način stavio na stranu je na taj način to ajmo reći riješeno. I sada osoba koja je procjeno i od same ministrice, budući da je s njom direktno bila u sukobu na tu temu, da nije dovoljno dobra i nije u stanju provodit kurikularnu reformu u praksu odnosno prevest ono što su bile opće odrednice u praktične politike i konkretne odluke, se čekalo da se nađe neko mjesto gdje da se skloni. I pazi šta se našlo Agencija za znanost i visoko obrazovanje, drugim riječima OK možda se u školama to još nešto vidi, znanost i visoko obrazovanje to su i onako neki tamo mali, mali krug ljudi, agencija kolko stvarno će utjecaja imati ili ima, što su nadležnosti ministra, a što su nadležnosti agencije je prilično pomiješano, pa ćemo ju što bi se na engleskom reklo kick upsters, dakle pogurat ćemo je na gore da bi je se na neki način riješili iz obrazovne reforme i provođenja obrazovne reforme. To naprosto nije odnos koji znanost i visoko obrazovanje zaslužuju. Kod ove tvrdnje imam određenu rezervu ali na nju ću se vratiti kasnije. Dakle, znanost i visoko obrazovanje možda nisu nešto što je svakodnevno u, u raspravama bilo u ovom saboru, bilo među građanima, nije nešto što kad bi ljude pitali bi stavili možda na prvo mjesto, ali de facto kvalitetna znanost i ulaganje u znanost i kvalitetno visoko obrazovanje i ulaganje u visoko obrazovanje i koncept visokog obrazovanja koji razumije da je to naš glavni instrument instrument gospodarskog, društvenog i svakog drugog razvoja. Mi nećemo postati industrijska sila, nećemo postati politička velika sila, ali možemo postati jedna pametna nacija. Možemo postati nacija koja ima kvalitetno obrazovanje, ulaže u znanost i to nam daje komparativnu prednost, ali za to moramo staviti zaista najbolje ljude. A svi znamo otprilike tko su najbolji, a bome svi znamo i tko nisu najbolji, ruku na srce, jer smo mala zajednica i točno znamo o čemu se radi. prema tome ja sam uvjerena i da među HDZ-ovim članovima i HDZ-ovim simpatizerima ako baš hoćete i taj kriterij koristit, ima znanstvenika koji su primjereniji i koji bi kako bi rekla dali veću težinu ovoj instituciji koja se zove Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Dakle, koji ne bi bili rezultat toga da nisu bili dovoljno dobri za srednje i osnovno obrazovanje pa su sada prebačeni na visoko obrazovanje i znanost. I među vašim ljudima imate kvalitetnijih ljudi pa stavite nekog od njih na čelo te agencije, a ne da se to zaista pretvori, kad pogledate sastav i osobu koju ste tu predložili da bude na čelu, uglavnom bi čovjek rekao, hvala bogu da nemaju nikakve nadležnosti i nadam se da nikad neće ni imat nikakve nadležnosti. Jer zaista bi znanstvena i akademska zajednica zaslužila bolje. Tu dolazi moja fusnota ja sam jako bila revoltirana kad sam vidla tu situaciju i mislila sam, taj prijedlog, i mislila sam zaista naša znanost i naše visoko obrazovanje zaista zaslužuje bolje od toga. Međutim, gledajući to u kontekstu prijedloga za počasnog doktora Bandića, koji je došao na Zagrebačko Sveučilište, možda i ne zaslužuje. Hvala vam lijepo, taj prijedlog ipak nećemo podržat. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam lijepo, nastavljamo s raspravom u ime klubova. Slijedeći u ime Kluba zastupnika HSS-a kolega Davor Vlaović. Izvolite kolega Vlaović. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvažena državna tajnice evo u ime Kluba HSS-a nekoliko riječi i o ovom prijedlogu o razrješenju, imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Svi su naglasili koliko je važna ova agencija za razvoj i praćenje kvalitete znanosti. Ova agencija u njenom opisu djelovanja je da prati znanost i visoko obrazovanje i da svojim aktivnostima usmjerava tokove i nije dobro da je bilo zastoja da ovaj prijedlog nismo dobili ranije, nije dobro da se kasnilo s tim, da ova agencija nije mogla funkcionirat zato što ni prijedlog nije došao u sabornicu i nisu zato kriva opozicija nego nadležno ministarstvo i vlada, da je ranije uputilo u proceduru, ranije bi došlo u raspravu. Isto kao što nije dobro da u izbornoj godini predlažete zakone koji se tiču izbornih procesa, imali smo evo, u zeit notu Zakon o financiranju izborne imali smo i niz drugih primjera gdje ste vi zakasnili, pa onda okrivljujete oporbu, nismo mi krivi, na nama je da propitujemo, predlažemo i pitamo, a na vama je da na vrijeme upućujete u raspravu prijedloge zakona i sukladno Poslovniku ovoga HS i sigurno da je važno da Agencije za znanost i visoko obrazovanje funkcionira, isto kao što je važno ili što stalno ističemo da se u državnom proračunu više sredstva izdvoji za znanost i visoko obrazovanje i za sve vrste obrazovanja u RH i stalno ćemo na to ukazivati. A ono što želim posebno ovdje istaknuti je i želja mi je da stvarno ova agencija dobro radi i da upravno vijeće na kvalitetan način rukovodi ovom agencijom zbog toga što je jedna od aktivnosti koju agencija treba raditi je očuvanje akademskih standarda i vjerodostojnosti kvalifikacija u visokom obrazovanju. I kad onda u kontekstu toga uzmete usporedbu sveučilišta naših i sveučilišta u europskim zemljama članicama i vi vidite da među čak prvih 500 ako dobro govorim, nema sveučilišta iz RH na tom popisu kvalitete sveučilišta u europskoj zajednici. A ono što još nas treba sve skupa na raspravu, pa izmjene zakona i veće izdvajanje za znanost i visoko obrazovanje je to da diplome koje stiču naši mladi ljudi u našem visokom obrazovanju u RH kad odu van često ne mogu nostrificirati, nisu prihvaćene i onda su prisiljeni raditi neke poslove sa srednjom stručnom spremom. Što činimo, evo i to je jedno od pitanja HSS-a, što činimo da to promijenimo, da našim mladim ljudima koji završe visoko obrazovanje, steknu diplome u RH, imaju šansu da s tom diplomom i dobiju adekvatan posao u članicama EU ako su prisiljeni, a mnogi su prisiljeni otić jer ne mogu pronaći svoj kruh i svoje radno mjesto u RH. Mislim da na tom planu nismo položili svi skupa i da moramo više angažmana i više sredstava uložiti da se to promijeni. Isto tako, važna je i suradnja sa fakultetima, sveučilištima iz članicama EU i dobro je da naše sveučilište, tu ima autonomiju, pa i fakulteti, da imaju tu suradnju, imamo i kvalitetnu razmjenu studenata gdje evo stičemo određena znanja i vještine, naši studenti sudjeluju u mnogim znanstvenim projektima, što je dobro. Međutim, nismo se do kraja tu otvorili, zašto ne bi ova agencija potaknula izmjenu zakona da se omogući ako neko sveučilište ili neki fakultet iz članica EU želi otvoriti neki studijski program u RH za koji su zainteresirani, da im se to omogući. Dal je to moguće ili se moraju promijeniti zakoni? Ja mislim da bi tu isto morali povesti raspravu i omogućiti našim ljudima jer jedno od uvjeta ili sigurno trebamo osigurati našim studentima jednaku dostupnost visokom obrazovanju, a onda kad steknu visoko obrazovanje da ta diploma ima jednaku valjanost, jednaku validnost u svim članicama EU. Ja mislim da bi se na ovaj način ako bi neki studijski programi ili neki fakultet ili sveučilište iz EU otvorilo svoj program u RH da to ne bi trebali mi kočiti, nego čak šta više ako već ima suradnje, a ima suradnje između fakulteta, da se to zajednički i omogući. I ono što je još bitno za ovu jednaku dostupnost visokog obrazovanja svim mladima u RH je bitno da ova agencija akreditira i neke nove studijske programe, pa vjerojatno akreditira neka nova sveučilišta. Naglašavam to zato što treba otvarat nove studijske programe, pogotovo u onim područjima gdje mladi nemaju tu mogućnost i treba otvarati sveučilišta i tamo gdje postoje zakonske pretpostavke. A od 2015. postoji zakonska pretpostavka da se osnuje Sveučilište u Slavonskom Brodu. I što je nakon toga učinjeno? Isti ovaj rektor rektor sveučilišta prof. dr. Damir Boras je uputio Ustavnom sudu Zakon o osnivanju sveučilišta na ocjenu sukladnosti s Ustavom i prošle godine, krajem siječnja je Ustavni sud sud rekao da je zakon dobar, da nije u suprotnosti s Ustavom i da ostaje na snazi. Dvije i po godine smo izgubili, važnije je dodijeliti nekakav počasni doktorat gradonačelniku Grada Zagreba, nego voditi brigu o mladima iz Slavonije i Slavonskog Broda i šire okolice da dobiju mogućnost studirat u svom gradu da imaju sveučilište. Njemu je to važnije, po godine zakočio s ovim prijedlogom Ustavnom sudu na ocjenu sukladnosti s Ustavom, zaustavio Sveučilište u Slavonskom Brodu. Ali što se sad događa? Nakon te dvije i po godine usvojen je proračun za 2019., 2020. i 2021., osigurana su ili planirana sredstva za inicijalni početak rada sveučilišta i opet se ništa ne događa. Zašto to činite mladima u Slavoniji? Jel i to dio projekta Slavonija? Naravno da treba ojačati i osnažiti Sveučilište u Osijeku, ali i mladi u brodsko-posavskoj županiji, Bosanskoj Posavini i široj okolici mora imat šansu da imaju sveučilište u svom gradu kad već je zakon donesen, kad je Ustavni sud to potvrdio i planirana su sredstva u proračunu, a ništa se ne događa. I gradonačelnik grada Slavonskog Broda je prošli tjedan uputio pismo predsjedniku Vlade i resornom ministarstvu da zašto se opet ništa ne događa na ovom planu? Je li to poruka mladima u Slavoniji, u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški i široj okolici? Niste nam bitni, bitni ste samo kad treba doći po glas i sad će evo doć vjerojatno po glas za zastupnike u Europskom parlamentu, a kad je u pitanju Sveučilište u Slavonskom Brodu i njima šansa da upišu nekakav studijski program gdje će steći znanje i vještine i sutra biti lakše zapošljivi na tržištu rada, da ostanu onda i radit u svom gradu, da ostanu radit unutar na području Slavonije, mi im šaljemo poruku ne, još vi malo pričekajte, još nisu svi uvjeti spremni, pa do kad više? Od 2015. do danas je evo skoro sredina 2019. Pa kad će dobiti šansu? Kad će moći upisati prve studijske programe, kad će ova agencija akreditirat prve studijske programe za sveučilišne fakultete u Slavonskom Brodu? Mislim da to moramo promijeniti, da moramo dat svima jednaku šansu za dostupnost visokog obrazovanja najjeftinije je i za roditelje pa i za državu da studiraju u svom gradu, najmanji su troškovi a onda je i veća vjerojatnost da će ako steknu znanja i vještine u svom gradu, ostati tu raditi sigurno da onda postoji poveznica između strojarskog fakulteta i Đure Đakovića već više od 60 g. i da su tu niz kadrova iznjedrili koji su vrhunski stručnjaci u tom području, dajmo šansu i nekim drugim područjima da kroz sveučilište u Slavonskom Bordu mladi steknu ta znanja i vještine i da ostanu živjeti i raditi u toj našoj lijepoj Slavoniji, u toj našoj lijepoj Hrvatskoj. Hoćemo li ikad bit svi jednaki u RH, hoće li ikada Slavonci i Brođani imati jednaku šansu sa žiteljima Zagreba, Rijeke ili Splita? Naravno da treba ojačati i Sveučilište u Osijeku ali treba dati i šansu i mladim iz Slavonskog Broda i šire okolice, evo hvala lijepo i nadam će to agencija potaknut da to se ubrza. Hvala. Hvala i vama. Pozdravimo učenike i učenice Medicinske škole iz Karlovca koji su nam se pridružili, dobar dan i dobrodošli./Pljesak./ Nastavljamo s raspravom u ime klubova, u ime kluba zastupnika Kluba nezavisnih zastupnika kolega Marko Vučetić, izvolite kolega Vučetić. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Mi danas raspravljamo o nečemu što nam gotovo na najbolji mogući način uprizoruje ono što nas čeka a to je da znanost i politika se ne nalaze u istom vremenu jer da se znanost i politika nalaze u istom vremenu, mi bi 2017. g. raspravljali o ovoj točki dnevnog reda i da politika umije obuzdati znanosti onda bi znanost kaskala. Na svu sreću, tome nije tako. Ovaj naš politički problem i ovaj naš politički propust i našu nemogućnost da politički bude suvremeni nije platila znanost pa niti Agencija za znanosti i visoko obrazovanje, visoko školstvo. Ono o čemu mi danas raspravljamo nisu imena koja imena koja ćemo prosuđivati na osobnoj razini nego imena iza kojih stoji određena profesionalna karijera i iza čega stoje i određena verificirana znanja. Kad se radi o predloženim kandidatima pa i kandidatkinju za predsjednicu upravnog vijeća, rektoricu Dijanu Vicon koja dolazi sa Sveučilišta u Zadru koji je obilježio dan sveučilišta, to je najstarije sveučilište na hrvatskom prostoru koje je 1396. g. osnovano kao filozofsko-teološko učilište, dakle učilište koje je i tada bilo dominantno humanističko društvenog smjera kao što je to i danas. Ja bih pod ovim vidom raspravljao o ovom prijedlogu a to je da se nalazimo na povijesnoj jednoj razmeđi, jednoj točki u kojoj nam dolazi suvremenost i dolazi nam budućnost koju će obilježavati umjetna inteligencija, biotehnologija, bioetički problemi a onda će se i u ovom Saboru trebati raspravljati na razini znanja o tim tehnologijama i o tim problemima, tada nam neće biti potrebna nesanica da politički budemo vidljivi, tada nam neće biti potrebno da zakone šaljemo u zadnji dan i da discipliniramo stranačkom stegom zastupnika, da ih pustimo u svijet jer ih to puštanje u svijet i ta disciplina i ta nesanica neće ih osposobiti da budu znalci. Ono što će osposobiti nekog da bude znalac je ono čime se bavi ova agencija i ovo upravno vijeće a to je susret između znanja i društva, susret između znanja i etike, susret između znanja i tržišta ali ne na način da tržište određuje znanosti i visokom školstvu što bi i kako bi trebalo biti jer tada to školstvo i ta znanost ne bi bilo znanost i školstvo nego bi bili samo jedna disciplina unutar ekonomije ili unutar tržišta. Društveno i humanističko područje i kriza koja može zahvatiti društveno i humanističko područje ili negiranje da društveno i humanističko područje jesu vrijedne za neke društvo i mogu rezultirati time da dođe do ugroze demokracije. Nussbaum sam već nekoliko puta citirao u ovom Saboru ali čini mi se uvijek nedovoljno pa ću to učiniti i ovaj put a to je 2008. g je nastupila ekonomska kriza, s njom su sve zemlje izašle na kraj, Hrvatskoj je doduše nešto duže trebalo ali i mi smo izašli na kraj, taman da uspijemo malo predahnuti i da dočekamo ovu novu krizu koja nam sad dolazi. Međutim kriza koja nema takvu neposredne učinke, kriza koja je gotovo na razini nekakve ontološke datosti a to je kriza obrazovanja i kriza visokog školstva ili kriza znanosti. Ukoliko nastupi kriza na ovom području onda dolazi do rasula u čitavom ljudskom horizontu. Kriza obrazovanja će rezultirati tome da mi imamo demokracije sve manje i manje, da sve neukiji političari postoje, da sve neukije odluke donose i da se ta neukost ugrađuje ne samo stranačku strukturu što nema štete nego da se ta neukost ugrađuje i u društvene strukture i u institucije. Kad imamo manjak demokracije onda je sve snažniji utjecaj političkih i državnih tijela na demokraciju, kad imamo razvijenu visoku demokraciju, onda imamo taj utjecaj izvan političkih i izvan državnih struktura, a to su strukture istine i onoga što omogućava da se nešto razvije, odnosno to su one strukture koje motiviraju znanstvenike na znanstveni rad, to su one strukture koje motiviraju umjetnički genij da nešto ostvari u svijetu. Kad nastupi kriza u školstvu i kriza u visokom obrazovanju, u visokom školstvu, onda nastupa kriza noći svijeta i noći nekog društva. Zato su nam potrebne i humanističke discipline, ne samo znanost koja promatramo da će nam omogućiti onaj život razvoja tehničke ugode ili onih znanja, nego su nam potrebna i znanja koja će nas dovesti do toga da postanemo građani ovog svijeta, znanja koje će nas osposobljavati za građanskost, potrebna su nam znanja koje će nas osposobljavati za tržište i potrebna su nam znanja koje će nas osposobljavati da živimo smisleni život. ako nam netko oduzme građansku dimenziju, oduzeo nam je slobodu i oduzeo nam je mogućnost da budemo vidljivi u javnom prostoru. Ako nam je netko oduzeo mogućnost da radimo i da se snalazimo na tržištu, oduzeo nam je mogućnost da sudjelujemo u tom stvarateljstvom procesu da se vremenujemo u nekakvom radnom procesu i da budemo bića koja omogućavaju svojim radom život sebi i svojima i ona bića koja stvaramo ili našu obitelj. Međutim, kad nam netko oduzme smisao života, kad ne raspravljamo o smislu života, onda smo uzalud pokušavali činiti bilo što jer sve što činimo je besmisleno i negacijski usmjereno prema našoj humanosti. humanost, je na metodološki način ugrađena u humanističke discipline. Dosada je iz mog iskustva u akreditacijskom procesu koji je ova agencija provodila vezano za poslijediplomske humanističke studije na Sveučilištu u Zadru, ova agencija je svjesna toga i svjesna je koje vrijednosti humanističke znanosti imaju i koja vrijednost proizlazi iz humanističkih znanosti, veza između humanističkih znanosti i smislenog društva i smislenog društvenog procesa i smislenog razvoja, samim time koji se odigrava. Jer čovjeka ne možemo svesti samo na bazen nekakvog utilitarističkog ili utilitarne ekonomije, mi nismo bazeni koji se mogu zadovoljiti ekonomskim ili profitnim djelatnostima, nego smo ona bića koja se zadovoljavaju smislom. Agencija za znanost i visoko obrazovanje se bavi i ovakvim područjima, područjima humanističkih znanosti, područjima normativnoga i ovo normativno se također može može u akreditacijskom procesu vrednovati i vidjeti koja je uloga između društva i procesa koji se odvijaju unutar humanističkih i društvenih znanosti i unutar humanističkih i društvenih disciplina. mi kao Klub nezavisnih zastupnika, nadam se, jer kolege baš nisam pretjerano ni konzultirao ćemo podržati ovaj prijedlog o imenovanju upravnog vijeća AZVO-a iz razloga što ne upravnog vijeća AZVO-a iz razloga što ne možemo prevrednovati našim nekakvih stavovima nečije biografije koje su vrijedne i koje su u korist razvoja agencije i u korist razvoja znanosti, uostalom i u korist birokratskog ili političke verifikacije, da to što se tu odigrava je uistinu i vrijedno. Zahvaljujem. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravama u ime klubova. Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj ispred Kluba zastupnika HNS-a, izvolite kolega Čuraj. Zahvaljujem poštovano potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, gđo. Ramljak, kolegice i kolege. Vrlo kratko, mislim da je ovdje kratak materijal, dakle, imamo imenovanje upravnog vijeća, znači ne ravnatelja upravnog vijeća koji manje-više po dirigiranom sustavu, dakle točno se zna tko koga gdje imenuje ispred kojeg institucije i naravno imamo 3 prijedloga ispred same Vlade RH. Sama agencija, čisto da ponovimo o čemu govorimo, njene zadaću su raznovrsne, prije svega, ona, to je tijelo koje pruža vanjsku osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, daje potporu strateškim i stručnim tijelima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, vijeće učilišta i visokih škola, matični odbori itd., prijave za upis na studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Zašto ovo govorim? Zato što se ovdje provlači teza, a vezana je prije svega uz imenovanje predsjednice, gdje mi želimo zapravo ovdje reći o čemu se radi. Znači to, prije svega smo smatrali da je, i nemamo ništa niti niti protiv toga da premijer predlaže predsjednicu rektorskog zbora kao stručnu osobu koju je već netko izabrao na neku poziciju da bude i predsjednica ovog upravnog vijeća.

onda je to drugi par rukavica, ali ovdje smo čuli razne, možda i kvalifikacije koje nisu primjerene, gdje se djecu naziva svojevrsnih pokusnim kunićima, a mi moramo znati da smo mi upravo danas, kada ovdje govorimo osigurali provedbu kurikularne reforme u svim školama od jeseni. Škola za život koja se spominjala, koja je krenula, od jeseni prošle godine, znači u 74 hrvatske škole se provodi i to nisu djeca pokusnih kunića, ta djeca su dobila najsuvremenije učionice, dobila su ono sve što bi mogli vrednovati i način novog sustava obrazovanja, koji se kontinuirano ulaže, nadopunjuje osuvremenjuje i svakako nije tu kraj. Mi smo imali nešto što je bilo kurikulum, 15-20 godina, a svijet se mijenja iz minutu u minutu, iz godine u godinu. I to želimo napraviti, želimo osigurati tu budućnost našoj djeci. U tijeku je najveća edukacija učitelja u hrvatskoj povijesti, preko 32 tisuće učitelja se educira i profesora, a sama Europska komisija je pohvalila obrazovnu reformu i prozvavši je jednu od najambicioznijih reformi. Osigurano je više od 200 milijuna kuna iz EU fondova, upravo za i državnog proračuna i potpore Europske komisije za provedbu te reforme. Znači sredstva su iznuđena. Prošle godine imenovano je 25 centara kompetentnosti diljem Hrvatske koje će pridonijeti više kvaliteti strukovnog obrazovanja, ali ono što je jako bitno u povezivanju obrazovanja sa tržištem rada, dakle, prije svega gospodarskom rastu, a time i demografskoj obnovi, ako mi proizvodimo kadar koji će odmah sutra izaći iz škole i znati svoj posao raditi i moći se odmah zaposliti i ostati tu i u tu svrhu je osigurano milijardu kuna za strukovne škole iz EU fondova, natječaji su u tijeku, što znači novu opremu za te centre kompetentnosti, nove smještene kapacitete, za učenike, učitelje i prije svega rad rad na onome što sam najprije rekao, škola za život, škola koja treba dati kompetenciju, znanje, a ne biti sama sebi svrha i papir kao što smo to puno puta navikli. I nije cilj imati papir, cilj je imati znanje i to je ono što želimo napraviti. Da kada djeca, ljudima, mladi ljudi, izlaze iz škola, da oni imaju znanje i sposobnosti, uključiti se odmah na tržište rada, a ne papir koji mi nešto jamči, da se mogu javiti na neki natječaj ili nešto imati kada netko tražio određenu strku. Više od zapravo mislim da je vrlo jasno, da sada ne nabrajam sve dalje, jer se tu puno toga govorilo, sumarno, to je gotovo 2,5 milijarde kuna iz EU fondova, u ove protekle godinu i pol dvije dana u resoru Ministarstva znanosti. I kada to promatramo, onda sve ove druge priče padaju u vodi i kada se vratim na ovu današnju temu, gdje točno se vidi, tko ispred koga imenuje i predlaže, pa nekako je logično da je neki, ja mogu shvatit i tu logiku i premjera, da onda osobu koja je predsjednica rektorskog zbora bude i na načelu upravnog vijeća koji se bavi upravo visokim obrazovanjem. Nema veće funkcije, ako ćemo nešto slijediti. A i ostale su tu funkcije zastupljene, od studenata, predstavnika zaposlenika i svih ostalih institucija, koje smo čuli u prijedlogu sada da ne spominjem. A povezivati to sa kurkularnom reformom, smo može biti politiziranje. I reći, vidi bili ste protiv te osobe za kurikularnu reformu, a sada kao vi nešto podržavate. Da, bili smo, jer smatramo da ovo sve što sam nabrojao, je sigurno ono što je bilo bitno nama, bitno ovoj djeci, bitno društvo i trebalo je biti što prije napravljeno. I svatko onaj tko nije mogao doprinijeti …/Govornik se ne razumije./… u nekim mišljenjima prihvatili sve one drugačije mišljenja, ali naravno to je bio naš cilj i glavni adut. Ali ovdje govorimo sasvim nešto drugo, i sve to zapravo jedno nema veze s time, jer mi sigurno da ćemo nastaviti dalje raditi na ovome svemu, što do sada, na ovim silnim uspjesima, bez obzira koliko to nekom možda bilo krivo ili smetalo, ali mislim da najviše dobitnika …/Govornik se ne razumije./… su naša djeca i budućnost onome kome mi osiguramo.

Ovo je povod danas, znači da pored imenovanja članova upravnog vijeća, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kažem ispred stranke Promijenimo Hrvatsku ili koliko riječi o stanju u znanosti i visokom obrazovanju, problemima. I odmah moram reći, da se ne slažem sa mojim prethodnikom, koji je rekao da je ovo maltene formalan stvar. Zna se tko predlaže pojedine kandidate i da mi to ovdje u Saboru samo trebamo izglasati. Da je tome tako, onda bi taj posao, ta formalnost bila obavljena 2016. 2016. ili '17. g. prošlo je skoro 2,5 godine, od datuma kada je istekao mandat još uvijek postojećim članovima Upravnog vijeća, znači 2,5 godine, ova Vlada, ova koalicija nije pokrenula proceduru, nije jasno predložila kandidate i da Sabor ih prihvati ili odbije. Postavlja se ključno pitanje, zašto se čekalo skoro 2,5 godine, ako je ovo transparentan, jasan posao i proces, zašto se čekalo 2,5 godine, da se predlože kandidati za ovo značajno tijelo, kao što je u Upravno vijeće Agencije za znanosti i visoko obrazovanje. Ako se je čekalo 2,5 godine, onda znači da su tu bili itekako prisutni različiti interesi a prije svega tu je interes HNS-a jer se točno vidjelo kada je on došao, podržao ovu vladu, da ostane većina, da se ne raspadnu, onda su počeli drugačije kombinacije, drugačiji prijedlozi i zato se čekalo čekalo 2,5 godine, zato još uvijek imamo iz 2012. g. članove Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Poštovani građani, gdje god mi taknemo i podignemo nešto vidite da su, da je sve prožeto političkim interesima, politikom trgovinom, pa prema tome, zato trpi, nažalost i sustav znanosti i visokoga obrazovanja. Vi dobro znate, da ja pored toga što sam političar, ja sam sveučilišni profesor i upravo u mom prvom mandatu 2002.-2004. uvedena je bolonjska reforma, ona je uvedena s pozicija političke moći, silom je uvedena tako da se mi nismo stigli ni okrenuti ni spoznati dublje taj proces, ona je jednostavno nametnuta. E sada, iz ove pozicije jer svakodnevno radim na sveučilištu, predajem, pored toga što sam ovdje i znam dobro kako stoji situacija u akademskoj zajednici i na području visokog obrazovanja i znanosti. Agencije za znanost i visoko obrazovanje jest i mora biti kvaliteta obrazovanja i znanosti i istraživačkih radova, kvalitete. Sve mora biti podređeno tome. Međutim kako osigurati kvalitetu? Kako je mjeriti? Kako ljude stimulirati u akademskoj zajednici, u institutima da rade kvalitetno? E to su prava pitanja oko kojih se mora raspravljati. A o tome sporadično govori i o tome nemamo povremenih izvještaja, znači nema rasprava o tome u Saboru, u onoj potrebnoj razini. Vidite, što se tiče visokog obrazovanja, prepoznavanja kvalitete uspostavljeno je tzv. NCTS sustavom, kreditnim sustavom gdje svaki pojedini taj kredit, iznos kredita govori o tome prema silabusima kakvo je opterećenje, fond sati, odnos predavanja itd., itd. pa prema tome, tu se postiglo ajmo tako reći jedan napredak u prepoznavanju kvalitete posebno u zemljama EU-a. Međutim, imamo i drugih problema koji su se otvorili a to je da moramo sagledati nakon 14 g., moramo sagledati gdje smo došli sa bolonjskom reformom. Ja se već ozbiljno zalažem, to sam nekoliko puta govorio u ovom Saboru, mi moramo napraviti analizu provedene bolonjske reforme učinaka i moramo popraviti ono što se nije pokazalo dobro. Što je recimo jedna od stvari koja nije dobra? Predominantno se donose ocjene studentima, daju, znači zaključuju na temelju skoro isključivo pismenih ispita. Koja je posljedica toga? Posljedica je toga da nam studenti se sve slabije usmeno izražavaju, imaju sve veću tremu. Oni mogu završiti petogodišnji program da svega 2 do 4 usmeno odgovaraju, vidite. Tu je ta zamka bolonjske reforme i mi moramo napraviti jednu kritičku analizu toga i moramo to mijenjati. A da bi se to mijenjalo, sveučilište i vodstvo sveučilišta znači i akademska zajednica mora biti na ovoj strani da jasno govori i pokaže što bi trebalo doraditi i raditi da se kvaliteta poveća. O kvaliteti mi možemo govoriti, stalno se govori, sveučilište je na tom i tom mjestu itd. To mi znamo kako možete doći na više mjesto, na niže mjesto krajeva, različiti su načini mjerenja, postoje razne publikacije gdje objavljujete svoje radove ali ono što je važno i što još treba reći? Odnos grupa, veličina grupa u društveno-komunističkim znanostima studenata i u prirodnim i tehničkim znanostima je sasvim različita priča. I tome ne trebamo u toj mjeri robovati. Ono što bi ovdje htio posebno naglasiti jest da predmet bavljenja agencije nisu samo javna visoka učilišta, fakulteti i sveučilišta već i privatna veleučilišta a ona po mojoj procjeni nisu adekvatno tretirana, tamo ima pored dobrih primjera ali ima svega i svačega, previše je biznisa u tom segmentu i tom se treba stati na kraj takvoj jednoj pretjeranoj komercijalizaciji. Ovdje naravno i u sastavu ovog Sabora ima nekoliko ljudi koji će odmah na mene drvlje i kamenje baciti jer ja znam da oni brane interese svojih firmi u kojima rade ali nisam primijetio da se u tim veleučilišta to netko mora početi govoriti, znači treba biti natjecanja, treba biti privatnih veleučilišta itd., ali moraju biti kriteriji i transparentni i o tome se mora. Nisam vidio nijedan konzekventni odnosno slučaj da je netko sankcioniran kao institucija što se toga tiče. Što dalje reći? Ova Vlada je donijela jednu odluku koja ugrožava, što? Motivaciju ljudi u akademskoj zajednici da više rade, kvalitetnije a to je da je promijenila porezni tretman autorskih honorara koji je do sad vrijedio godinama i godinama pa prema tome, ako netko na fakultetu sudjeluje u izradi nekog projekta, vidite, to mu se tretira automatski kao osobni dohodak i to ide u zajedničku blagajnu i da se svima raspodjeljuje. To nije ništa drugo nego uništavanje jednostavno pozicije fakulteta i sveučilišta da njihovi kvalitetni eksperti koji su inače kvalificirani za to, da mogu dodatno zaraditi i fakultetu i sveučilištu i sebi a vrlo je jasno zašto, pa zato da se otvori privatni konzultantskim firmama koje jednostavno haraju Hrvatskom, da i dalje jedino oni mogu to raditi. Pa prema tome, ne možete tražiti od akademske zajednice da postiže kvalitetu, da je diže brže ako ne radi se u smislu motivacije tih ljudi koji tamo rade. Kada sam govorio o učincima bolonjske reforme, zašto vidite? vidite? Pa prestanimo bit djeca, odite u Njemačku, Austriju, vi tamo imate dva sustava, imate bolonjski, imate ovaj drugi. Možete završiti fakultet, postdiplomski studij da steknete titulu magistra znanosti a možete i onaj što još vaši ljudi uopće ne razumiju da dobijete titulu univ.spec.oec. Vidite, godinama smo i pokušavamo objasniti što to znači, niti tržište rada a posebno ljudi koji nisu tu nedovoljno razumiju. Što želim na kraju zaključiti? Bez znanosti i visokog obrazovanja, ne može nijedno društvo, to je apsolutno najvažniji segment svega jer tu obrazujemo ljude znači do kraja života i to je temelj svakog razvoja ali moramo otkloniti greške, moramo uskladiti standarde a prije svega moramo motivirati ljude. Hvala lijepa. **Hajdaš Na vaše izlaganje imamo 4 replike, kolega Vlaović, kolega Lenart, kolega Sokol i kolegica Bedeković. Prvi je kolega Vlaović, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, slaže se s vama, ulaganja u znanost i obrazovanje bez kvalitetne kontrole tog sustava, nema razvoja ni društva a ni gospodarstva u RH i nije dobro da se politika miješa u imenovanje članice i članova upravnog vijeća Agencije za visoko visoko obrazovanje a činjenica je da se umiješala i zato je skoro 2 g. trajalo imenovanje članova i to je loša poruka prema van a ono što želim istaknuti, ne bavimo se onim što je bitno a to je mladi ljudi, učenici i studenti jer evo zbog toga što se malo izdvaja za znanost i obrazovanje, nema za plaće učitelja i profesora nego se ih se upućuje na EU projekte i kroz to im se omogućuje veći osobni dohodak, sad se uglavnom učitelji i profesori takmiče tko će napisati projekat, tko će sudjelovati u projektima, a zaboravlja se rad sa učenicima i studentima i na taj način sigurno da nećemo steći učenike i studente sa visoko kvalificiranim znanjima i zapošljive na tržištu rada a profesionalnu su i dalje nezadovoljni, hvala. **Hajdaš Dončić, Uvaženi kolega Vlaović, potpuno mi je jasno, slažem se sa ovim što ste rekli i što me pitate. Vidite, politika se sve više ajmo tako reći, želi uključiti na jedan nažalost loš način u znanost i visoko obrazovanje, svjedoci smo toga ovih dana kada ovih dana se namjerava vidite gradonačelniku će za njegov redovni posao dati neko velebno priznanje, počasni doktor zagrebačkog sveučilišta ali Bandić je rekao nešto iskreno, on je rekao ne trebam ja taj doktorat, nagradu nego nagrade trebaju mene. Što je on to htio reć? Pa svi ovi koji su klijentelisti nešto trebaju, oni mene trebaju pa vidite, hoće mi nešto i dat. Pazite gdje smo mi došli. Pa akademska zajednica se mora dobro ogradit od toga, mora ako hoćemo sačuvati sveučilište, akademsku zajednicu, onda se ovakve stvari ne smiju događati. Hvala. Slijedeća replika kolega Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, rak rana hrvatskog društva je uhljebljivanje, stavljanje ljudi koji ne znaju svoj posao na rukovodeća mjesta rak rana je u Hrvatskoj i podređivanje znanosti u politici umjesto da to bude obratno, vidimo da naši znanstvenici koji nažalost u Hrvatskoj zbog stiska oko vrata i daveži hrvatske politike i hrvatske vlasti, došli su do izražaja, došli su do izražaja tek onda kada su otišli iz Hrvatske i kada su dobili uvjete i kada je politika zemalja gdje su otišli shvatila da ti ljudi mogu i društvu pružiti puno ukoliko im se stvore uvjeti i ukoliko ih se ne stavlja u funkciju politike. Evo spomenuli ste Bandića, mislim da je to jedan sramotan primjer i dok god postoji ovakvo uhljebništvo, dok god se sve radi samo da bi se dobili izbori i glasovi pa na taj način se žrtvuje i znanost i obrazovanje hrvatskog naroda. Hvala. **Hajdaš Dončić, Poštovani kolega Lenart, u pravu ste, mi sebe podcjenjujemo vrlo često pa govorimo, ne znaju nam srednjoškolci matematiku dovoljno, pa ne znaju fiziku pa tako dalje međutim što se događa? Kad naši ljudi odu vani, stižu samo riječi pohvale. Ne samo sportaši, ne samo, to su inovatori, to su naša djeca koja se natječu, to su naši studenti. Kada dođem u dvoranu među svoje studente predavati, ja sam sretan čovjek. Ti su mladi ljudi prošli mnogostruku selekciju, od osnovne, srednje škole, upisa na fakultet, stotina ispita su u životu dosad postigli. Međutim, oni pored onog što im predajemo, oni moraju u ovoj zemlji imati jednu sigurnost da su isti pred zakonom i da znaju da će sutra bez posredovanja i veze moći se zaposliti. To je vrlo važno. Slijedeća replika kolega Sokol, izvolite. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Pa kolega Lovrinović, neću vas bjesomučno napadat, dapače u 95% stvari što ste rekli se slažem, samo bih pogotovo ovaj dio koji se tiče usmenih ispita, da, činjenica je da mi doista imamo situacije da na nekim fakultetima usmenih ispita skoro više uopće nema i to nije dobro. Na Pravnom fakultetu kad sam ja studirao, više od pola ispita su bil usmeni a sad ih nažalost skoro više nema i to nikako nije dobro kao što rekli za usmeno izražavanje studenata i budućih generacija. U Levenu gdje sam ja recimo magistrirao su s druge strane bili svi ispiti ili većina njih, open book i ti su bili najteži tako da mislim da nam to osuvremenjivanja definitivno treba i da ovaj odlazak prema pisanim ispitima isključivo nije pravi put. Što se tiče osiguranja kvalitete, slažem se da kvaliteta treba bit glavni kriterij ali ne bih tu izdvajao privatne. Imate dosta javnih visokih učilišta koja isto tako, kojima se progledavalo kroz prste, dakle ja se slažem, dizanje kvalitete ali jednako za sve. Hvala. **Hajdaš Dončić, Pa evo drago mi je kolega Sokol da se slažete sa 95% onoga što sam rekao a to je možda početak nekog nekog bolje suradnje između vas i nas u oporbi jer nas kritizirate i gazite itd., od bojkota u medijima itd. ali da se fokusiram na ovo. Pravni fakultet, Ekonomski gdje je puno govora, znači, javnosti pa ti ljudi ne mogu završiti svoje fakultete samo na pismenim ispitima, ali to je ta podvala koju smo mi nekritički prihvatili a nikada nisam čuo na sveučilištu od bilokojeg rektora ili od agencije da je da je u to uprla prstom. To promijenite. Ne mogu izlazit naša djeca sa fakulteta da ne znaju govoriti a to nije slučajno nastalo. Jer Hrvati i naši studenti, mladi ljudi neka budu sobarice, neka budu šoferi, čistači, kuhari, ne moraju oni znati govoriti. Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolegica Bedeković. Izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lovrinović, i ja ću se referirati na onaj dio vaše pojedinačne rasprave u kojoj ste govorili o odnosu AZGO-a prilikom reakreditacije i akreditacije studentskih programa u odnosu privatne i javne, i podsjetiti vas da Agencija za znanost i visoko obrazovanje, sudeći po svemu ovome što je do sad učinjeno, ima apsolutno iste kriterije prema jednima i drugima, i podsjetit ću vas da je u proteklom razdoblju provedena reakreditacija svih visokih učilišta i studijskih programa u Hrvatskoj, i upravo je utjecajem AZGO-a dakle nakon reakreditacije s radom prestalo deset visokih učilišta i trideset studijskih programa u Hrvatskoj, među kojima je od ovih deset, četiri privatna visoka učilišta koja su ugašena, i između trideset studijskih programa, dvadeset i sedam studijskih programa koja su ugašena na privatnim visokim učilištima,

za svoju instituciju u kojoj radite, a to je upravo Veleučilište, međutim mi se moramo dignuti iznad toga, jer mi ovdje u Saboru razmišljamo na, u općem dobru, na globalnoj sceni, nacionalnoj razini. To što ste naveli da je deset institucija prestalo, to je mali broj, mora se rigorozno provesti analiza svih privatnih veleučilišta, ponavljam nisam protiv njih, al' tamo ima svašta. Nije hrvatskom društvu stalo i mladim ljudima da ako ne uspiju na javnim sveučilištima, fakultetima, da ih netko iskipa preko ceste ili tamo dalje da završe nešto, tek toliko da, jer ne znaju njihovi roditelji što će raditi s njima. Tu se kriterij kvalitete moraju poštivati, a takav Izvještaj nije došao, o tome moramo jednog dana raspravit, a raspravit ćemo kada mi budemo sudjelovali u Vladi. Hvala vam. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, sljedeći je kolega Maras Gordan. Izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovu temu je nemoguće obraditi i iskomentirati, a da se ne uplete surova hrvatska stvarnost koja govori o niskim standardima na hrvatskim sveučilištima, o protekcionizmu, o korištenju javnog novca za građenje kulta ličnosti i iskrivljenu sliku uopće naših znanstvenih dužnosnika, prvenstveno mislim na zagrebačko sveučilište i rektora Borasa, koji je ponizio sve one koji prvo žive u Gradu Zagrebu, drugo išli su na sveučilište zagrebačko, stekli svoja zvanja, doktorate i tako dalje, koji uporno gura doktorski, počasni doktorat gradonačelniku Grada Zagreba, Milanu Bandiću, pod izlikom da je to čovjek zaslužio sa gradnjom Muzičke akademije. I sada bi se čovjek pitao da li je zbilja izgradio Muzičku akademiju gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić, ili Zagrepčani koji su uplaćivali svoje, svoj novac, prirez i tako dalje u proračun, i koji su omogućili i koji predstavljaju Grad Zagreb da se izgradi Muzička akademija. Da li bi po toj istoj logici svaki građanin i građanka Grada Zagreba trebali dobiti počasni doktorat? Ili bi po toj istoj logici Siniša Hajdaš Dončić trebao dobiti doktorat počasni također, ali bi ga trebao predložiti Prometni fakultet u Gradu Zagrebu jer je unaprijedio jako puno tijekom svog mandata infrastrukturu, i cestovnu, i željezničku u Republici Hrvatskoj? Ja očekujem da Sinišu Hajdaša Dončića predloži Prometni fakultet za počasnog doktora znanosti, mada je on već doktorat, doktorant i ovako, biti, može biti još i počasni na zagrebačkom sveučilištu, jer je puno više zaslužio od gradonačelnika Grada Zagreba, Milana Bandića, da dobije doktorat. Vidim da se sa smiješkom i odobravanjem s time slažu i kolege iz HDZ. Bilo bi dobro, bilo bi dobro, bilo bi dobro da osim smješka ponude i konkretne akcije, a to je da se ograde od takvih stvari, da se jasno pošalje poruka, i zagrebačkom sveučilištu, rektoru, i senatu sveučilišta da to jednostavno nije ispravno, da se ne može protekcionistički voditi sveučilište i Grad Zagreb, i da onda na taj način novcem Zagrepčana i Zagrepčanki netko osigurava sebi određene beneficije. E sad se vi svi sigurno pitate, zašto o tome Gordan Maras ovdje govori kada je tema imenovanje predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Osim što se radi o znanosti pa je dosta široka tema, bitno je spomenuti da se i ovdje ta trgovina politička, koja nam se svima gadi, u Republici Hrvatskoj umiješala. Kada obratite pažnju na sastav Vijeća, upast će vam u oko jedno ime, koje je vrlo istaknuto ime u Stranci rada i solidarnosti 365, mada mi iskreno nije jasno zbog čega se zove rada i solidarnosti, jer gradonačelnik ne pokazuje gotovo nikakvu solidarnost sa svojim sugrađanima čije novce nemilo troši, i to je gospođa profesorica doktorica Gordana Rusak, poznata po tome da je promijenila tri, četiri stranke u godinu dana, krenuvši iz preko Prgometove stranke, pa se onda sa njim razišla, na kraju završila u stranci Milana Bandića, de facto u zagrljaju HDZ-a. I tu se pokazuje da i u ovom Upravnom vijeću se na taj način funkcionira, da se predlaže ljude po političkim, a ne isključivo stručnim referencama i da vrlo lijepo svoje žetončiće monetizira gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić. I sa te strane kada već na taj način predlažemo upravna vijeća, krivo mi je zato što ministrica očito stoji iza ovog prijedloga jer je tu i državna tajnica koja brani taj prijedlog, a deklarativno se kao izražava da nije da senat Zagrebačkog Sveučilišta dodijeli, dodijeli, čija je ona bila također i član, da dodijeli ovaj počasni doktorat gradonačelniku Bandiću. I onda vam je jasno da dok god mi imamo takve krive kriterije koje promovira HDZ i neki kolege koji se kakti zalažu za europske vrijednosti, a guraju nas neću sad čak reći niti na Balkan, jer bi uvrijedio neke zemlje na Balkanu koje do sebe drže u znanosti i u određenim situacijama, nego na sasvim jedan drugi, drugi nivo koji sam se nadao da smo već odavno prošli, znači da nećemo se nikad vraćat na standarde. I onda gledate ovdje ljude koji se zalažu za europske vrijednosti, a promoviraju i podržavaju takvu nedostojnu politiku koja jedino šta priznaje je trgovina ispod stola, dogovori, netransparentnost, rušenje ugleda i ja bi rekao svega onoga šta u Hrvatskoj želimo postići. Nevjerojatno mi je da gospodin Sokol, koji evo će vjerojatno biti kandidat kažu svi na europskim izborima, mirno gleda i smješka se na to da gradonačelnik Bandić, pa meni bi bilo neugodno da sam na njegovom mjestu da sam se našao u takvom društvu kao doktor znanosti. Znači ja bi dignuo glas, nadam se da je i on među potpisnicima ovih 1.000 koji su se potpisali da gradonačelnik Bandić ne bi trebao dobiti doktorat. Ili ga je baš briga i okreće od toga glavu, pravi se da je za neke europske vrijednosti jer je studirao vani, a u biti podržava politiku koju promovira gradonačelnik Bandić i HDZ. Ili možda se i boji, možda ide za primjerom premijera Plenkovića, sve je dopušteno samo da sebe zaštitim, znači spasit ćemo Žalac, spasit ćemo Marića, i tisuće ljudi, tisuće i tisuće ljudi nažalost u Uljaniku i u 3. maju, bitno nam je da spasimo ministricu Žalac, gospodina Sokola, Zdravka Marića, to nam je bitno, a tisuće i tisuće ljudi koji nas u ovom trenutku gledaju u Puli i u Rijeci za njih nas uopće nije briga. I to je ta politika i dvostruke vrijednosti koje zastupa HDZ, ono što je dobro nama to dobro valjda za sve, to je njihova logika, a to je totalno kriva logika. A ono što je dobro za građane, ako je dobro nama dobro, ako nije onda neće biti tako. I sa te strane, tu je to građani moraju znati, tu postoji ogromna razlika debela kao Kineski zid između HDZ-a i SDP-a. Oni prilagođavaju i oni predstavljaju Hrvatsku sebi kao su oni jedini koji imaju pravo Hrvatsku vidjeti i na način kako njima odgovara je prilagoditi, a mi se borimo da Hrvatska bude drugačija, a bude zbilja zemlja europskih vrijednosti iz koje ljudi neće odlaziti i koje se neće sramiti. jučer je u Zagrebu nekoliko tisuća ljudi, bilo ih je sram što su bili u prilici uopće gledati taj prijedlog da se gradonačelniku Bandiću dodijeli počasni doktorat, a da su išli ili su još uvije zaposleni na Zagrebačkom Sveučilištu. Bilo bi dobro kada bi u ovom saboru bilo toliko konsenzusa da zajedno svi skupa kažemo, vidimo da su neki ih HDZ-a digli replike, pa recite da to nije normalno, da ne treba na taj način raditi i pokušajmo se zajedno izboriti za neke europske standarde koji, koji bi trebali vrijediti u RH, a ne to koristiti samo kada nama odgovara, odnosno kada HDZ-u odgovara onda je sve OK onda smo Europa, a kada neke stvari koje nisu za Hrvatsku po meni prihvatljive također odgovaraju HDZ-u onda se šuti, žmiri itd. Pokušajmo napraviti zbilja zemlju kakva bi trebala biti, gdje će se cijeniti rad, gdje će se cijeniti ugled, gdje će se cijeniti doprinos, a ne muljaže ispod stola i na neki način sve ono što ne bi trebalo biti nikome na čast. Hvala vam lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, na vaše izlaganje imamo 6 replika. Prva je kolegica Glasovac, nakon nje kolega Vlaović. Kolega Maras, živimo očito u društvu u kojem se svemu zna cijena, a ničemu vrijednost. Međutim to je pogubno kada taj sustav i ta rak rana zahvati i obrazovanje. Pa sad vidimo da nije samo postala hrvatska stvarnost to da se kupuju diplome, kupuju svjedodžbe, počeli su se na neki način kupovati i počasni doktorati, ja vama peneze za održavanje hladnog pogona fakulteta, a vi meni počasni doktorat. Trguje se vidimo i s mjestima u upravnim vijećima, al dobro ovdje su se barem uspjeli nakon 2,5 godine dogovoriti odnosno iztrgovati, postoji vam nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje i nacionalno vijeće u znanosti, visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju gdje vam već 2 godine

Ova Vlada HDZ i HNS su pretvorili našu državu u trgovinu u svim područjima djelovanja, od Hrvatskog sabora gdje su se izdali birači preko noći doslovce u 2, 3 ujutro, su se izdali birači koji su glasali da HDZ ne bude na vlasti, do toga da se sada jednog po jednog skuplja preko Bandića u neke čudne koalicije gdje je jedini uvjet da se glasa za Andreja Plenkovića. Gledajte, ja sam ponosan što sam izabran na listi SDP-a, što je 13500 ljudi glasalo za mene i kao kandidat na ovim europskim izborima svaki glas koji date meni, neće otić HDZ-u, to je ono šta je moja najveća vrijednost. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Replika br. 2. kolega Vlaović, izvolite. Hvala. Kolega Maras slažem se s vama da moramo težiti EU dosezima, pogotovo kad je riječ o znanosti i visokom obrazovanju, da ne bi trebalo bit politike u imenovanju članova upravnog vijeća i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, al nažalost je to tako jer evo vidimo da se čekalo više od dvije godine dok su se usuglasili da bi svoje stranačke prijatelje stavili u ovu agenciju, ali evo nadam se da će korektno radit svoj posao. davanje počasnog doktorata gradonačelniku Bandiću, da se ignorira više od 1000 potpisa u peticiji, da se ignorira više od 1000 ljudi koji su uglavnom visokoobrazovani, profesori na fakultetima, koji su prosvjedovali protiv toga, kaže to je demokracija, može se prosvjedovat, svatko ima pravo na svoje mišljenje, a Senat ima svoja pravila rada. Pa kad već imaju svoja pravila rada predlažem da onda gradonačelnika Bandića imenuju za Nobelovu nagradu za mir

Hvala vam lijepa. Kolega Vlaoviću, bilo bi dobro da je politika, ali normalna politika, znači, politika kojoj ljudi vjeruju, koja je izgrađena, koja je demokratska, koja poštuje temeljne vrijednosti našeg društva, da je takva politika uključena u stvaranje upravnih vijeća, to bi bilo normalno jer bi ljudi znali šta mogu očekivati, al ovo nije politika, ovo je trgovina, doktori trgovine Andrej Plenković, Milan Bandić trguju našim glasovima i našim novcem, to je ono šta se ljudima gadi i što trebamo u RH zauvijek napustiti. Još jednom kažem, nikada, ali baš nikada ne bi izdao svoje birače, niti bi ih napustio, prije bi napustio politiku, nego šta bi izdao svoje birače. Hvala vam lijepo. kolega Karlić, izvolite kolega Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa, hvala lijepa. Pa kolega Maras, vi doista ne morate, niti vi, ni itko drugi mene spašavat, ja prije saborskog mandata nisam živio od politike za razliku od vas koji ste od fakulteta praktički na neki način ovisni o politici, a niti sam zaposlenik Zagrebačkog Sveučilišta ikad bio, tako da ja interesa nemam, nikakav svoj udjel u cijeloj toj priči. Što se tiče same teme vašeg izlaganja, to nema veze sa temom rasprave, postoji nešto što se zove autonomija sveučilišta, pročitajte, to vam piše u onom dokumentu kojeg vjerojatno niste baš često uzimali u ruke, a zove se Ustav RH, tako da se ja doista ne bih miješao u odluke sveučilišta, ali kada bih to htio, onda bi mogao postaviti pitanje kako ljudi na Filozofskom fakultetu dobivaju otkaz radi toga što ne pripadaju dominantnoj ljevoj političkoj opciji koja tamo vlada fakultetskim vijećem, ako ćemo već ići tim smjerom, ali mislim da ne bi trebali. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Ovaj sramotni istup kolege Sokola gotovo da ne bi trebalo ni komentirati. Znači, čovjek ovdje govori ako je nešto loše, a po pravilima je koja odgovaraju HDZ-u, onda treba šutiti. Ja ne mislim da treba šutiti ukoliko oni koji su uzurpirali Zagrebačko Sveučilište rade sramotu Gradu Zagrebu i Zagrebačkom Sveučilištu. A vama g. Sokol, to očito odgovara i to je taj HDZ o kojem ja pričam, prilagodi sve sebi, prilagodi pravila sebi, napravi sve kako ti odgovara, ako je i Sanader, dobar je, naš je, to je ono o čemu vam ja govorim i di smo mi dva svijeta i di jednostavno ne možemo uopće u istu rečenicu. Meni i kada je po pravilima ako mislim da je nemoralno, ja to kažem, a vi šutite i gledate u pod…/Upadica: Hvala/…Hvala vam lijepo. Mladen (HDZ)** g. Maras, ja razumijem vašu frustraciju prema g. Bandiću jer vas uporno pobjeđuje u Zagrebu i to sa preko 50%, znači, nije to nikakva trgovina, nego je pobjeda jer su, građani Zagreba žele njega za gradonačelnika, a ne vas ili nekoga od vaših. Ali što se tiče žetončića, samo bi se na to htio osvrnuti, ti žetončići ne dolaze iz HDZ-a, nego dolaze iz jednog automata koji se zove SDP, ispadaju iz njega i jednostavno odlaze Bandiću. Izvolite odgovor na repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Vidim da neki poskakuju kao da je čovjek rekao nešto šta je dobro i šta je pohvalno. Znači, spominjali ste žetončiće, pa vi se smijete, a ljudima se to gadi, pa vas bi trebalo bit sram, vas bi trebalo bit sram šta ljudi koji su izabrani na drugoj listi, ne govorimo sad tu samo o nekima koji su otišli iz SDP-a, govorimo tu i o HNS-u, ljudi su izabrani da ne bude HDZ na vlasti, a glasaju za vašu Vladu, pa kak vas nije sram? Zašto se smijete, zašto se smijete ljudima u lice? Svima koji nas sada gledaju, evo smije vam se HDZ, smiije vam se g. iz Vinkovaca, iz Varaždina, Sokol, drago mi je što se Bačić ne smije, ali vjerojatno u sebi se i on smije,

danas razgovaramo o prijedlogu odluka o razrješenju predsjednika i članova upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Hvala vam. Nastavljamo sa replikama, kolegica Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Kolega Maras, u nekoliko navrata ste spomenuli dr. Bandića. Kad mislite da ste sve vidjeli, onda vas uvijek netko iznenadi i u ovom slučaju je dosta ozbiljno iznenađenje došlo sa Zagrebačkog Sveučilišta. Postoji barem 3 razloga, po kojim doktor Bandić ne bi mogao biti doktor. Prvo alumni pojedinih sveučilišta to ne postojanju. Drugi razlog je što se počasni doktorat ne daje aktivnom političaru, a treći razlog je da ne dobijete počasni doktorat zato što ste proračunom Grada Zagreba financiranje izgradnju jedne zgrade i financirate i dalje. Dakle, kada mislite da ste sve vidjeli, onda vas uvijek iznenade, a rektor, uloga rektora je da stavi poziciju Zagrebačkog sveučilišta, nešto bolju nego što je danas, jer kao što je Hrvatska po svim

Hvala lijepo gđa. Mrak Taritaš, vi ste u potpunosti u pravu, s obzirom da nije Bandić izgradio akademiju u Gradu Zagrebu, kao što nije napravio ništa on osobno, nego je on to napravio sa novcem poreznih obveznika. Pa maloprije sam rekao, pa koliko bi doktorata trebao dobiti Siniša Hajdaš Dončić? On je pripremio projekat Pelješkog mosta, osigurao 85% financiranje tog projekta. Pa on bi trebao dobiti i doktorat, ali počasni doktorat, ne samo splitskog gdje ga ima ovako. I riječkog i osječkog i zagrebačkog i dubrovačkog

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras je povrijedio članak 238. ali lažno vas optužujući da ste vi zaslužni za izgradnju mosta, kada svi znamo da je gospodin Dončić zaustavio gradnju mosta i imao namjeru tamo uvesti 2 trajekta između Hvala kolega Dončiću, evo sada imamo još 2 povrede poslovnika,

tamo i njegovi kolege bili, sada je opet sanjao i to da ste vi zaustavili gradnju Pelješkog mosta. Pa ja vas molim, ako imate neke tablete za razbuđivanje da ih upotrijebite. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo. Kolega Bačić je vjerojatno kako je on dugo u HDZ-u, još od Sanadera, pa Kosorice, pa Kramarka i sada i kako se jedno 10 puta postavljao kamen temeljac, za Pelješki most, tako on vjerojatno je siguran da je to netko zaustavio.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras kao što je vas lažno optužio, tako je sada lažno optužio i mene, dakle, nikakav ja kamen temeljac gospodine Maras nisam postavio, nego je činjenica da je vlada u kojoj sam ja bio započela izgradnju mosta, da gaj e vaša vlada zaustavila i vi ste to trebali znati, jer st ebili dio te vlade, zaustavila ga je i da ga je sada ova vlada Andreja Plenkovića nastavila raditi. Prema tome, ja vas molim da iznosite istinite, kada već niste u temi, koja je tema točka dnevnog reda. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sada ćete vi još povredu poslovnika, ajde izvolite.

jer vidim, previše se kamenja spominje, sveučilište je u negativnom kontekstu i jednu ozbiljnu, koja je zakašnjelo došla na dnevni red. Mi s ovim našim političkim nasrtajima, činimo još ne ozbiljnijom. zbog toga zatražio stanku od 10 minuta a zamolio bi sve ostale klubove, kada rasprava krene u ovom smjeru, dječačkog poigravanja, tko je na kojoj livadi, postavio kamen temeljac, da zatraži stanku da bi se nanovo izvršila konceptualna detoksikacija. Zahvaljujem. stanka u trajanju od 10 minuta, nastavljamo u 12 sati i 35 minuta i 15 sekundi.